Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8: „§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „Комисията и заместник-председателят оповестяват“ се заменят с „Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява“ и след думите „всяка приложена“ се добавя „принудителна административна“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Комисията, съответно заместник-председателят, след като извърши преценка във всеки конкретен случай дали оповестяването на лични данни – за физическо лице, или на идентификационни данни – за юридическо лице, може да причини вреди на инвеститорите, на лицето, спрямо което е приложена принудителната административна мярка, съответно е наложено наказанието, и/или на засегнатите лица, несъответстващи на извършеното нарушение, както и дали публикуването на информацията би застрашило стабилността на финансовите пазари или би повлияло на образувано наказателно производство, може: 1. да отложи оповестяването на информацията по ал. 1; 2. да 2. да оповести информацията по ал. 1 без данни за лицето, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието; 3. да не публикува информацията по ал. 1.“ 3. Алинея 4 се изменя така: Комисията, съответно заместник-председателят, взема решение по ал. 3, т. 3, когато отлагането на оповестяването по ал. 3, т. 1 или оповестяването на информацията по ал. 1, 1, т. 2 не са достатъчни, за да се гарантира, че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск или когато ефектът от публикуването на информацията би бил несъразмерен спрямо тежестта на нарушението.“ 4. Създават се нови ал. 5 и 6: „(5) При отпадане на основанията по ал. 3 комисията, съответно заместник-председателят, оповестява информацията по ал. 1 в пълен обем. обем. (6) Заместник-председателят оповестява всяка информация, свързана с обжалване на принудителните административни мерки и наказателни постановления, които са оповестени. На оповестяване подлежат и решенията, с които са отменени принудителните административни мерки или наказателните постановления.“

при спазване на Закона за защита на личните данни.“ 6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея след думата „Комисията“ се добавя „съответно заместник-председателят“. 7. Досегашната ал. 7 става ал. 9.“ Благодаря Ви, господин Бойчев. Подлагам на гласуване предложението на вносителя в редакция на Комисията за § 62, който става § 67.

предложение от народния представител Даниела Савеклиева: „В § 65 се правят следните изменения и допълнения.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната

така: „7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, включително фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;“

Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължението си по чл. 281, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 100 000 лв.“ б) досегашните ал. 10, 11 и 12 стават съответно ал. 11, 12 и 13. 2. В Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти в § 80 от преходните и заключителни разпоредби думата „тримесечен“ се заменя с „4-месечен“.“ Подлагам на гласуване предложението на вносителя по § 66, който става § 71 в редакцията на Комисията.

Комисията подкрепя по принцип предложението, като предложението относно създаването на § 73 е отразено на систематичното му място в § 71,

В ал. 2 думите „и лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 и 5“ се заменят с „регулирани пазари, съответно пазарни оператори, централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции“. 2. В ал. 4 думите „и на лицата по чл. 131, ал. 2, т. 4 и 5“ се заменят с „регулирани пазари, съответно пазарни оператори, централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции“.“ Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 72.

във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на

Моля, гласуване по процедура за допуск.

във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения

На заседанието от Министерството на земеделието, храните и горите присъстваха: Вергиния Кръстева – заместник-министър, и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; присъстваха и представители на неправителствени организации. Проектът на решение беше представен от народния представител Александър Мацурев. Той обясни, че Проектът е внесен във връзка с Доклад, одобрен на оперативно заседание на Министерския съвет, в който се обръща внимание на отрицателните становища, постъпили в хода на процедурата по обществено обсъждане и на процедурата по междуведомствено съгласуване. Отбелязва се също, че подготовката за новия програмен период 2021 – 2027 г. изисква преразглеждане на националното законодателство с цел неговото съобразяване със специфичните цели на новата Обща селскостопанска политика. В тази връзка в Доклада се предлага да бъде отново удължен с най-малко една година срокът, в който министърът на земеделието, храните и горите следва да внесе в Министерския съвет проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Предвид изложеното, с Проекта се предлага да бъде изменена т. ІІ от Решението на Народното събрание от 19 септември 2017 г., като бъде предвидено министърът на земеделието, храните и горите след необходимото обществено обсъждане да внесе в Министерския съвет проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения земеползването в България, който да е изготвен на базата на вече представените Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването и Стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България и който да бъде съобразен с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В последвалата дискусия народните представители от парламентарната група на „Обединени патриоти“ заявиха, че ще подкрепят Проекта за решение, тъй като това ще позволи да бъде запазен действащият ограничителен режим по отношение продажбата на земеделска земя на чужди граждани, но отбелязаха, че това е най-важният законопроект в сектора на земеделието за целия управленски мандат и е редно, ако бъде отложено изработването му, да бъде поставен конкретен срок за неговото представяне. От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ отбелязаха, че в представения за обществено обсъждане Законопроект липсва цялостната концепция на държавата за това какво земеделие следва да бъде развивано в страната ни. Изразиха убеждението, че постигането на консенсус по законопроекта ще е изключително трудно, предвид големия брой заинтересовани страни и често противоречащи си интереси на отделните субекти, но все пак настояха да бъде определен срок за неговото представяне. От парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че обявеният за обществено обсъждане Законопроект не отговаря на първоначално заложената цел на решението да се създаде цялостна регулация на поземлените отношения в страната, която да осигури по-добър баланс в отношенията между собствениците и ползвателите на земеделски земи. В този смисъл се съгласиха, че е необходимо неговото отлагане, но настояха за много по-широка представителност на участниците в предстоящия дебат и за конкретен срок за изготвянето на нов проект. Представителите на неправителствените организации изложиха част от бележките си по законопроекта и аргументите си за удължаване на срока за неговото представяне. Припомниха, че законопроектът касае конституционно установени и защитени защитени права на гражданите, каквото е правото на собственост, която е неприкосновена, и настояха при изработването на новия проект да вземат участие всички заинтересовани страни. След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните с 11 гласа „за“, без „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за изменение на на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г.),

Благодаря, уважаема госпожо Белова. Откривам дебата по така предложения проект. Заповядайте за изказване. (Реплики.) Моля ясно да заявите желанието си за изказване. Засега не виждам. Заповядайте, господин Гьоков. Виждам, че има някакво вълнение сред управляващите, че някои ще вземат думата въобще по този въпрос. Вземам думата, първо, защото съм един от вносителите на това питане, по което има решение, второ, да Ви напомня малко за хронологията по това На 13 юли 2017 г., обръщам внимание – 2017 г., с професор Бъчварова отправихме питане към министъра на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. На 8 септември 2017 г. ни бе отговорено на питането и с подписите на 61 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ внесохме искане за провеждане на разискване по питането с Проект за решение. На 19 септември, пак подчертавам – 2017 г., се проведе въпросното разискване. Тогава бе прието решението, което задължава министъра до 31 декември 2017 г., пак подчертавам –2017 г., да представи в Народното събрание, анализ на нормативната уредба и Стратегия за управлението и развитието на поземлената собственост в България, а до края на месец октомври 2018 г. да внесе в Народното събрание проект на единен законодателен акт, който да уреди поземлените отношения в Република В края на месец септември 2018 г. в изпълнение на решението бе публикуван Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи. Този законопроект бе обсъден в Комисията по земеделието и храните и бе решено, че не отговаря на решението на Националния съвет и на заданието,

за представяне на новия законопроект се удължи до 28 февруари 2019 г. През месец декември 2018 г. от Министерството на земеделието, храните и горите отново бе представен за публично обсъждане до 16 януари 2019 г. нов законопроект нов законопроект за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. Последва сериозна обществена реакция, крайно недоволство от предлаганите регулации в собствеността и ползването на земеделските земи. Последва корекция на Законопроекта и решение на вносителя – в случая министъра на земеделието, храните и горите чрез Министерския съвет, публичното обсъждане да продължи до 27 февруари 2019 г. Така на практика срокът, определен от Народното събрание, не се спази. Заради продължаващото недоволство и невъзможност да бъде приет Законопроектът последва ново решение на Народното събрание от 21 февруари 2019 г., с което за пореден път бе удължен срокът министърът министърът на земеделието да внесе в Народното събрание след необходимото обществено обсъждане проект на единен законодателен акт, утвърждаващ обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. Целта отново бе да се гарантира защита на земеделската земя като национално богатство и да се създаде основа за устойчиво развитие на земеделието. Новият срок бе определен за 31 декември 2019 г. В изпълнение на решението в рамките на удължения за за пореден път срок, през месец септември бе публикуван за обществено обсъждане нов законопроект за поземлените отношения и опазване на земеделските земи. Отново последваха остри и, бих казал, основателни обществени реакции на неодобрение, отново оттегляне на Законопроекта преди две-три седмици. Ново решение, внесено на 6 декември 2019 г. от група народни представители от ГЕРБ, за промяна – отново за удължаване на срока, сега обаче много хитро без конкретен срок, без конкретна дата. Йезуитската формулировка е: „Във връзка с необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика министърът на земеделието, храните и горите след необходимото обществено обсъждане да внесе в Министерския съвет проект на законодателен акт, утвърждаващ обществените отношения в земеползването в България“. Тоест, извинявайте за сравнението, но с една реплика от един български филм: „Тате ще ми купи колело, ама друг път.“ Какво произлиза от всичкото това отлагане? Вие видяхте, че от 2017 г., вече трета година, се лутаме някъде в дебрите на законодателството и не можем да решим въпроса. Какво произлиза, какво се крие, какво прозира зад това отлагане? Първо, неспособност и нежелание на това правителство да решава наболели проблеми в земеделието и по-конкретно в ползването на земеделските земи във всичките му аспекти. На второ място, стара слабост на управляващите при изготвянето на законодателните актове да не се канят за участие всички заинтересовани страни, за да е възможно при последващо обществено обсъждане да се постигне консенсус. Трето, след като цял мандат не успя управляващото мнозинство да направи качествен законодателен акт, който да урежда обществените отношения при земеползването, управляващите прехвърлят горещия картоф на тези, които ще управляват след тях. Защото при така формулираното решение: „съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика“ предполага внасяне на законопроект за уреждане на обществените отношения в земеделието чак към 2022 г. Дребните арендатори – не само дребните арендатори, но всички арендодатели ще продължат да работят при несъвършеното и объркано законодателство поне още две години. Разсъждавайки логично, сигурно е по-добре да отложим приемането на такъв изключително важен закон, който на практика ще направи реформа в обществените отношения, в ползването на земеделските земи, отколкото да приемем закон, който не решава проблемите на земеделието, а ги задълбочава. Само че няма как да подминем факта, че имахте цял мандат да направите това нещо – да внесете регулиране в поземлените отношения, и не го направихте. Ще спомена, че реформи не само в социалната сферата на земеделието, но и във всички обществени сфери се правят в условия на обществено напрежение, недоволства и натиск, което не води до добри резултати. Изисква се обществен консенсус и участие в процеса на реформата, изготвянето, общественото обсъждане, приемането и прилагането на съответното законодателство на всички заинтересовани страни под активното участие и наблюдение на държавата. Такъв законопроект трябва да има не само амбициозната цел да обедини досега действащите Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи, да включи и договорите за аренда, да не бъде само механично обединение, а и да решава всички проблеми, възникнали при прилагане на досега действащото законодателство, а те не са малко. Ще кажа, че в годините на прехода в България се изгради и установи арендното земеделие, което обхваща, по експертна оценка, повече от 75% от обработваемата земя в България, а истинските собственици на земеделска земя, които са поне 2 милиона, без претенции за точност от моя страна, са принудени от всички отношения в земеползването, които съществуват до момента, и които Вие не искате да промените, да станат едни арендодатели и по този начин да влязат

дългосрочни арендни договори с хитро измислени клаузи, които ги ощетяват, при това с възможност за неограничено продължаване. Арендаторите диктуват всички условия и се държат като господари, а собственикът на земята се подчинява само и само да вземе някой и друг лев. Няма да продължавам нататък да мотивирам защо беше нужно да бъде направен този закон, и то колкото се може по-скоро. Само ще кажа, че на гърба на собствениците на земята много арендатори станаха милионери забавят плащания или въобще не плащат. На всичко отгоре държавата ги толерира и им плаща допълнително европейски средства извън субсидиите на единица площ и сега още две години тези хора –

законодателство, което да гарантира, че собственикът на земята няма да е по-малко важен от арендатора, законодателство, което да гарантира на всеки, който има собственост, земеделска земя, да получава икономическа реализация на тази собственост, а това може да стане единствено и само чрез справедлива рента. Време е най-после Народното събрание да изработи и приеме нов закон за уреждане на обществените отношения в земеделието, в ползването на земеделски земи, за арендата в земеделието. Отлагайки за пореден път приемането на адекватно законодателство, лишаваме дребните собственици на земя от възможността да се разпореждат свободно със земята си и да получават като рента справедлив дял от реколтата. Защо държавата не се Защо държавата не се намеси категорично в създаването на законови възможности, да се намеси и да се създаде ред и устойчивост в поземлените отношения? Ще се въздържим от подкрепа на това поредно, мъгляво удължаване на срока и отлагане на справедливостта в обществените отношения в земеделието. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Реплики? Не виждам. Други изказвания?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Колегата Гьоков направи кратка ретроспекция на патилата на този акт на Народното събрание, на който, ако смея да цитирам, основната му задача е да въведе ред в поземлените отношения. В това решение и в дебатите, които са проведени при приемането на решенията, в никакъв случай не се е казало и не се е искало да се обединяват законопроекти и да има един общ закон, който да решава абсолютно всички проблеми, свързани със собствеността и стопанисването на земеделските земи. По-скоро се дискутираха сериозни въпроси в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, като например стопанисването на земя, която е върната в реални граници, ливадите и пасищата – начинът и редът, по който се предоставят, особено от общините и изкривяването понякога на този ред. В Закона за арендата се коментираха въпроси, които бяха свързани най-вече с ангажимента, който тези, които стопанисват земята, са задължени да плащат, и справедлива рента, което на практика също поражда редица проблеми. Самият Закон за арендата е доста схематичен. Дава възможност за много широки тълкования и при сключването на договорите за аренда има много лоши практики, и така нататък. Идеята беше не да обединяваме законопроекти, а наистина да създадем регулации във всички тези четири закона. Законът за опазване на земеделското имущество и Законът за опазване на земеделските земи да кореспондират помежду си, да бъдат защитени собствениците, а също така тези, които ползват земята, да имат някаква сигурност по отношение на договорите, които имат, с които кандидатстват, с които получават и европейски средства. За съжаление, Министерството на земеделието, храните и горите не разбра тази задача, не оцени какво трябва да се прави и за втори пореден път ни предлага едни събрани съчинения от четири законопроекта. „съчинения“, защото освен механичното обединение има и доста своеволия, свързани с прилагането на конкретни текстове, които най-вече ощетяват собствениците на земя с презумпцията, че собствеността е неприкосновена, на практика последният Законопроект, който беше предложен на обществено обсъждане, въобще не беше се съобразил и това създаде сериозни проблеми. Отлагането на Законопроекта е на оперативно заседание на Министерския съвет, като едно от възраженията, което е направено за отлагането и работата точно от точка нула, е свързано с това, че този законопроект не отговаря на чл. 10 от Закона за нормативните актове, което на практика означава, че посоката „обединяваме законопроекти и работим по тях“ не е правилна. Там се казва, че ако трябва да има промени, тези промени трябва да бъдат в действащите закони, но, пак казвам, при координация в текстовете на тези закони по начин, по който да защитят собствениците на земя.

Това са отношения между две страни. Как така прекратяваме аренден договор, защото влиза някакъв нов законопроект – нещо почти нечувано и немислимо от гледна точка на правото в България, от гледна точка именно на защита интересите на две страни, които са сключили договор и които си сътрудничат? Друг е въпросът оттук нататък изпълнението на договорите и начинът, по който те се реализират? Тази колаборация, която се получава в Закона, това смесване на права, отговорности и намесата на държавата в тези отношения, наистина провокираха изключително Ние сме да се удължи срокът, защото на практика нямаме готов законопроект, който да дебатираме. Това, което е предложено, няма никакъв начин да бъде оправено, тоест налага се да има удължаване на срока, но сме против факта, че перспективата този законопроект да стане факт, е 2022 г., тоест извън пределите на това Народно събрание. Честно да Ви кажа, с такава перспектива аз никога не съм работила досега, откакто съм в парламента и ми се струва малко немислимо

казахме, че искаме стратегия за поземлените отношения, защото поземлените отношения са нещо много консервативно. Те не могат да бъдат променяни в кратки срокове, също не може да бъде префасонирана собствеността или стопанисването в такива кратки срокове. Ние не казахме обаче, че това трябва да бъде до приемане на стратегически план по Общата селскостопанска политика. Стратегическият план по Общата селскостопанска политика няма отношение към поземлените отношения. комисия никога не е имала отношение към това какви поземлени отношения имаме в България. Тя следи да се стопанисва земята, да има добри практики, да има стабилност в стопанисването на тази земя, но не и това каква е собствеността и как с нея се регулират тези отношения между собственици

дайте да направят публични обсъждания с широк кръг специалисти, да направят обсъждане за концепцията си в Комисията по земеделието и храните и да кажат какво искат и как го разбират. Защото, ако няма рамка, една философия на това какво ние ще правим, всеки един опит да се представи нов законопроект ще бъде пълен провал. Имахме един провал, сега е пълен провалът на втория законопроект. Тъй като не искам повече да вземам думата, сериозно впечатление ми прави какво трябва да съдържа стратегическият план,

Това, което пише, че ще има стратегически план и то отново ще бърка с много неприлични практики в собствеността и ползването на земеделските земи, на мен ми се струва абсурдно. Да се съсредоточи Министерството върху стратегическия план – какво земеделие искаме и как ще управляваме фондовете по начин, при който да имаме добавена стойност, но собствеността по начина, по който тук е описана: първо, второ, трето, четвърто, пето… Съжалявам, не мога да се съглася, че това ще бъде елемент на стратегическия план. Искаме Стратегия за поземлените отношения, а не стратегически план, който да решава проблемите на българското земеделие в краткосрочен план, тоест това е във времето на един програмен период по Общата селскостопанска политика. Предлагам месец януари 2021 2021 г. да имаме Законопроект и ще подкрепим решението като цяло, защото сме с разбирането, че такова трябва да има, но при по-друг подход по отношение на работата на Министерството, а също така и нашият ангажимент и участие да направим необходимото, да изложим нашите виждания – дали ще се приемат, дали – дебат да има. Той да предшества действителната работа, която е по-малкият въпрос и проблем, отколкото философията на промените, които искаме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Бъчварова. Реплика – заповядайте, господин Петров, за реплика. Благодаря, госпожо Председател. Искам да направя реплика по повод на времето, в което трябва да бъде приет този закон и приемането на Общата селскостопанска политика, съответно Стратегията на Министерството на земеделието, храните и общата Национална стратегия. Тези неща са абсолютно свързани. Не съм съгласен с това, което професор Пиралкова каза, че те нямат нищо общо помежду си. си. Знаете в какъв период се намираме. На 31 януари Обединеното кралство напуска Европейския съюз, съответно неслучайно беше спряно приемането на Македония и Албания в Европейския съюз заради предстоящите изменения изобщо в

сектор „Земеделие“, можеха да приемат такъв общ закон. Защо не го приеха, не знам. Но сега, когато е наред да се приеме този закон, той трябва да бъде добре обмислен и осъвременен, тъй като България, разбира се, че не може при съответно европейско задание насила да си изменя законодателството. Не, обратно, България трябва да се съобразява с новите условия, които са в Европейския съюз и не знаем какви ще бъдат.

Общата селскостопанска политика няма отношение към поземлените отношения. Стратегическият план е за развитие на земеделието, а не за поземлените отношения. И какво ще правите в Стратегическия план? Правото на ползване на земеделска земя това ще бъде Стратегическият план? Ние не знаем ли какво е правото на ползване на земеделска земя? Навсякъде е записано – начин на трайно ползване на имоти, постоянно затревени пасища. те се ползват като постоянно затревени пасища публична собственост и няма какво да променяме там, но ние ще правим законопроект за ливадите и пасищата. Създаване на масиви за ползване на земеделски земи – една практика, която е спорна, изисква се дебат. Това пише – че ще влиза в Стратегическия план. То няма отношение с поземлените отношения. Затова трябва да има срок. Трябва да се работи и наистина да се постигне по философията на развитието на поземлените отношения, които са 20, 30, 40, 50 години. Във Франция има ферми от 100 години, без промяна на поземлените отношения. А ние какво правим? Една година сме 96 хиляди земеделски стопани, на другата година ставаме 85 хиляди земеделски стопани. Това означава, че имаме поземлени отношения, които не дават възможност за стабилно обработване на земята, стабилни структури и защита на собственика.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преждеговорившите – колегата Гьоков и професор Бъчварова, направиха задълбочен анализ на цялата хронология на този законопроект. този законопроект. Той датира отпреди четири години и цитирам по памет тогавашната министърка на земеделието Десислава Танева: „За мен най-основният приоритет в този мандат ще бъде Законът за земята.“ Десислава Танева си свърши мандата, закон нямаше. След нея, за съжаление, и Румен Порожанов си свърши мандата – закон пак нямаше. Десислава Танева отново е министър и Закон за земята пак няма. В детайли какво предвижда Законът и какво са се разбрали спорещите страни – също няма да влизам, защото темата е достатъчно сложна и специфична. На тези детайли се спря колежката Бъчварова, на хронологията се спря колегата Гьоков, а моето изказване по-скоро ще бъде насочено в две теми. Първо, начинът на внасяне на този законопроект и сроковете. На всеки е ясно, че темата е достатъчно сложна. Колеги, заинтересованите страни от този закон са милиони – 2 милиона и нещо собственици, хиляди ползватели, арендатори, екологични организации, браншови организации. Така че няма как да се постигне пълен консенсус, защото интересите са диаметрално различни, противоположни. Бройката на заинтересованите лица е огромна. Така че ако вносителите и управляващите си мислят, че ще постигнат пълен консенсус по този закон, това просто няма как да стане. Преди да започна по същество, ще се опитам да Ви задам една гатанка: „Кое е общото между ремонта на Западния парк, тол системата и Закона за земята?

За съжаление, за пореден път, колеги, отлагаме приемането на този много важен закон – сега Ви говоря сериозно, защото този закон го очакват милиони собственици на земя, много ползватели, много арендатори, много кооперации, много хора, които искат да строят, много хора, които имат зелени идеи и не искат да строят, но за пореден път стигаме до поредното отлагане. Казах, че няма да се спирам по същество, по-скоро по начина на внасяне. След толкова години – години, казвам, колеги, обсъждане под различни форми, след толкова дълга съгласувателна процедура в Министерския съвет между всички министерства, в края на краищата миналата седмица Министерският съвет излезе с решение, с което предлага този законопроект да се отложи с една година. Днес вносителите колеги народни представители предлагат този срок да не е обвързан с крайна дата, а да е обвързан с приемането на новата Обща селскостопанска политика. След малко ще се върна на Общата селскостопанска политика. По начина на внасяне. Уважаеми вносители, Вие знаете ли дали премиерът знае за тази идея,

По наше време не се е случвало Министерството на земеделието да бламира Министерския съвет или министър-председателя си. Представете си този законопроект – това изменение на срока, да беше минало по най-естествения начин, пак чрез Министерския съвет. Самият Министерски съвет, съм абсолютно сигурен, че нямаше да предложи този начин – да обвърже срока с новата Обща селскостопанска политика, а щеше да фиксира срок, така, както са фиксирали: срок Министерският съвет. Относно срока. Колегите предлагат този срок да се обвърже с приемането на новата Обща селскостопанска политика. Първо, колеги, новата Обща селскостопанска политика няма нищо общо с поземлените отношения. Общата селскостопанска политика има отношение по начина на подпомагане, начина на финансиране, генералната линия, генералната позиция в темата земеделие, в зелени мерки, въглеродни емисии и така нататък. Общата селскостопанска политика няма никакво отношение с фундаменталните закони на страните членки, които касаят собствеността и поземлените отношения. Сигурно никой в тази зала не може да ме убеди, че страни като Германия и Франция ще си променят законите за собствеността на земята и ползването въз основа на някаква Обща селскостопанска политика в някакъв период от 2020 г. до 2027 г., при условие че точно тези закони са от времето на Наполеон. Така че няма нужда да сравняваме приемането на Закона за собствеността за земеделските земи и тяхното ползване с Общата селскостопанска политика. Това са две несъвместими и несъизмерими понятия. За срока. Това, което се предлага, срокът да е обвързан с новата Обща селскостопанска политика, първо, по същество не е вярно, защото сравняваме две несъвместими неща и, второ, на никой не му е ясно кога ще влезе в сила новата Обща селскостопанска политика. На чие решение? На решение на Комисията, на Съвета или на Парламента? Днес в Европа има спор преходният период до новата Обща селскостопанска политика дали да е една година или две? Старите страни членки, големите страни членки, настояват за двугодишен преходен период. Това означава, че въпросната Обща селскостопанска политика, към която искаме да се привържем ние, ще е най-рано след две години. две години, колеги, ние излизаме извън рамките на този парламент и извън рамките на това министерство. С една дума, нашият парламент, нашите министерства се отказват от днес нататък да работят по темата – уреждане на поземлените отношения. Извинявайте, но това се превежда само по един начин – подписваме пълната си некомпетентност, че не можем да се справим с този проблем и, второ, абдикиране на управляващите от темата за уреждане на поземлените отношения в страната. Двугодишното отлагане означава само едно, че отново след две години „Движението за права и свободи“ ще бъде натоварено с отговорността да решава важните проблеми на страната по поземлените отношения. (Оживление. Благодаря, уважаеми господи Абазов. Реплики? Не виждам. Господин Сабанов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От дотук изказващите се стана ясно едно, че Законът трябва да бъде отложен. Споровете относно датата, относно кой ще прави Закона в следващия мандат – защото, съгласете се, дори след една година срок: какво ще дойде на 20 декември догодина? Тогава излизаме в коледна почивка и след това има избори.

че – по тази тема говорих още, когато беше внесен – като цяло механичното събиране на закони в един закон няма как да доведе до нещо по-различно от това, което се случи в момента. Разбира се, че отлагането е необходимо, защото интересите във всички тези закони са различни, както казаха и преждеговорившите – коренно противоположни, коренно противоположни интереси. И тук е въпросът: държавата, понеже някои от колегите казват – да, конституционното право на собственост – трябва да защитаваме собствениците, но не трябва ли да мислим малко за ползвателите и за тези хора, които произвеждат? Така че Министерството и ние трябва, първо, да дадем посоката относно: кой е по-важен в този процес, кой дава добавена стойност в българската икономика? Този, който произвежда и внася продукт, или този, който получава рента? Никой никога няма да посмее от тази трибуна да каже, че ще облага с данък земеделските земи – особено дребните, Така че Законът е нужен, още повече с това отлагане, отлагаме и нещо много важно. С този закон отлагаме и продажбата на българската земеделска земя на чужденци. Аз искрено се надявам, че няма да се направи промяна в това виждане на Комисията и на Министерството. Другият вариант е всеки един от законите в този законопроект – механично обединените да бъде разглеждан и да бъдат внасяни текстове по всеки един отделен закон, тъй като този закон още го няма в правния мир, той е на обществено обсъждане. Няма нещо, което да ни попречи, разбира се, и на колегите от БСП, да внасят промени във всеки един от законите, които са включени в този законопроект. Включително единият закон не е пипан през последните 30 години, доколкото ми е известно. Така че имаме една година – не само Министерството да работи, но имаме достатъчно време и парламентарните групи, включително и тези народни представители, които желаят да дадат предложения по всеки един от законите поотделно. Така ще улесним и Министерството. Разбира се, толкова много хора на едно място няма как да ги съберат. Както каза и господин Абазов, между милион и два милиона души имат интерес от тези поземлени отношения… Три милиона, поправя ме госпожа председателката – три милиона са заинтересованите лица. Не може с лека ръка ние да решим, без обществено обсъждане, детайлно обсъждане, на всяка една група хора с интерес в тези закони, няма как ние да отрежем и да кажем – тези са прави, другите са грешни или да вземем нечия страна. Така че Министерството ще има достатъчно време да правят срещи, да правят дискусии и да намерят тънката линия, в която да не се ощетяват много нито едната, нито другата, защото никога, всички ние знаем, няма закон, от да няма недоволни, винаги ще има недоволни, дами и господа народни представители, винаги ще има някой, който няма да е доволен от това, което е постигнал Законът. Но именно това отлагане поне с една година или, както предлагат, до приемане на Общата селскостопанска политика, е по-правилното решение. Защото представете си в следващото Народно събрание, дори да приемем датата една година,

и ще има ново Народно събрание, а новото Народно събрание може да има съвсем различна визия и да не се съгласи с нищо от това, което ние сме направили, включително и визията на Министерството, сами го разбирате – ново управление. Надявам се новото управление да не връща назад колелото на историята и да управляват пак едни хора, които ще правят едни заменки, за които тръгваме да търсим сметка кой, кога и къде е направил, включително и колегата Абазов, понеже си пожелават да управляват и да решават следващия мандат, тоест този закон да го управляват. Надявам се обаче,

Колеги, така както е предложено срокът да е обвързан с новата Обща селскостопанска политика, сиреч да няма нищо ясно във времето коя е тази дата, кога влиза новата ОСП, никой не знае, при тази ситуация, аз съм абсолютно сигурен, че Министерството няма да работи в този период, защото няма дата. Тази дата по-скоро се вижда на хоризонта извън мандата на този парламент и извън мандата на това министерство. По тези причини аз съм сигурен, че Министерството няма да работи в този период. Ние също сме за отлагане, но да е с фиксирана дата, така както е предложил Вашият Министерски съвет, защото в рамките на една година с фиксирана дата, следващия декември догодина че Министерството ще продължи събиранията със заинтересованите лица и ще продължи този дебат и ние ще имаме резултат, защото имаме ясна фиксирана дата. По отношение на горските замени – мога да Ви попитам защо са излезли сто горски замени, при условие че са правени по една и съща методика, по един и същи закон, по един и същи правилник, по едни и същи оценки, а не са излезли другите, които са над На този въпрос Вие си отговорете.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 на пълен капацитет да работи по този законопроект. Затова ще предложа в решението да влезе на всеки шест месеца да бъде даван отчет от Министерството на земеделието, храните и горите към Комисията по земеделие на какъв етап са стигнали

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, както каза господин Абазов, сложна и специфична тема, и изключително важна.

на общини, че и на цели области, една до друга – каква аграрна политика? Знаете, че ни предстои новата Обща селскостопанска политика. Не съм съгласен, че няма отношение, напротив, има отношение, защото ние трябва да разработим и национален стратегически план. Ако там запишем на базата на слот анализа, че трябва да си възродим зеленчукопроизводството, когато в дадени области земята е концентрирана в един или в двама крупни земеделски производители, аграрната политика на Министерството на земеделието е компрометирана. Но тук искам да наблегна върху един друг въпрос, който обаче не е отразен в Закона, който е предложен за обществено обсъждане и който, разбира се, ние ще отложим. В Проекта и в съпътстващите го материали не са намерили място важни регламенти от Резолюцията на Европейския парламент, приета на 27 април 2017 г. тя се отнася за актуалното състояние на концентрацията на земеделски земи и как се улеснява достъпът на земеделски стопани до земята. Впрочем, тя е приета за няколко държави – България, Унгария и Румъния. На първо място, европейското земеделие се основава на фамилното ползване на земята. Ние вървим в друга посока. На второ място, фундаментът на поземлените отношения и размерът на собствеността при нас е взел застрашителни размери. Европейският парламент препоръчва тя да се ограничи и създаде възможност за повече хора да имат достъп до земята. Подобно е положението и с размера на ползваната земя. Има арендатори, обработващи десетки и стотици хиляди декари земя, цели землища на населени места, други са се разпрострели на земя в няколко общини, трети в няколко области. Това е една от причините за обезлюдяване на много селища в районите. В Резолюцията на Европейския парламент е отделено голямо внимание на малките земеделски стопанства и за привличане на млади мъже и жени в земеделието. Уважаеми колеги, заблуда и илюзия е записаното в Проектозакона, че с предоставяне без търг на земеделска земя от Държавния поземлен фонд на лица до 40 години ще се постигне голям ефект за подмладяване на работещите в отрасъла. Такива земи са малко и често на неподходящи места. Погледите и разпоредбите трябва да бъдат насочени към земите на едрите ползватели. В Закона и в съпътстващите го материали не са засегнати фондовете за недвижими имоти, закупили милиони декари, обединени в Асоциация на собствениците на земеделски земи. Те са двигатели на комасацията на земя. Купиха на безценица дребни парчета земя, сега искат да ги уедрят, за да могат да ги препродадат скъпо. На следващо място, земеделската земя е предмет на интензивна търговия, продажба – покупка, но в Закона тази дейност не се третира. Тя е оставена на пазарната стихия – всеки, който желае, купува – арендатори, фондове за недвижими имоти, земеделски кооперации и чужденци, някои с подставени лица. Не желаем да се поучим от опита на много европейски страни, някои от които са създали държавно-обществени структури за тази цел. Ще дам тук един пример. Още през 1967 г. германският Конституционен съд е постановил, че търговията със земеделска земя не следва да бъде толкова свободна, колкото търговията с всеки други капитал. Сега Европейският парламент също посочва тя да бъде регулирана. В предстоящия закон това липсва. Необходим е раздел „Търговия със земеделска земя“ и разпоредби как тя да бъде регулирана. Законът и съпътстващите го материали не отговарят на въпроса как по-ефективно ще използваме земята? Сега получаваме 80 – 85 евро брутна продукция от декар и сме на последно място в Европа. Първите страни –15 членки, днес получават средно над 270 евро, челниците от 300 до 1760 евро – това е Холандия, новоприетите страни средно над 140 евро. Уважаеми колеги, приемем ли Закона в предлагания вид, естествено, че го отлагаме, вече трети вариант, той ще бетонира статуквото и гарантира развитието на земеделието в същата посока. Това означава крупна собственост, едри ползватели, монокултурно земеделие – зърно и маслодайни семена, внос на животински хранителни продукти, зеленчуци и плодове. Страната ще продължава да бъде суровинен придатък на Европейския съюз и съседни страни, благоприятен пазар за внос на хранителни продукти, износ на земеделска работна ръка. Ето защо е необходим широк обществен дебат, спазване на Резолюцията на Европейския парламент от 27 април 2017 г., която се отнася за концентрацията на земеделски земи и улесняване достъпа на земеделските стопани до земята и, най-важното,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ще се опитам да бъда много кратка. Искам само да успокоя колегите, че Законът за земята ще бъде внесен от правителството на ГЕРБ, от министъра на ГЕРБ, така че, господин Абазов, нямате абсолютно никакви притеснения, ние ще бъдем вносителите и се надяваме всички да подкрепите този закон. От изказванията до момента почти не чух от Вас, колеги, защо трябва да има такова отлагане? Не чух никой да спомене интереса на собствениците на земеделска земя и земеделските производители.

Но, за разлика от Вас, колеги, ние не търсим максимален консенсус, ние търсим максимално да защитим интересите на собствениците на земеделска земя, на земеделските земеделските производители и затова сме предложили този срок, защото някои от Вас казаха, че новата селскостопанска политика няма нищо общо с нашия закон. Как, колеги, да няма, като и към момента Проектът на европейския регламент изрично указва, че всяка една държава членка следва да съобрази своето законодателство и да обърне специално внимание на специфичните цели по отношение на околната среда и климата? Е, как да няма общо с нашия закон? Нали в нашия общ законопроект – Законът за опазване на земеделската земя, е част от този законопроект. Така че дори и със забавянето, дори и с политическото говорене ние от ГЕРБ искаме да бъде прието това решение, да се съберем, да се направят необходимите работни групи, да продължи дебатът по този закон и когато имаме максимален консенсус, когато имаме някаква законодателна рамка на ниво Европейски съюз, тогава да приемем един закон, който да е в полза на българските граждани. Много често от тази трибуна сме обвинявани, че променяме през три месеца закони, свързани със земеделието. Ето, сега предлагаме да забавим приемането на един закон, но този закон като е приет, да може наистина да се ползва от заинтересованите страни, без да се налагат последващи и много чести промени в Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Белова. Реплики? Заповядайте, госпожо Бъчварова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Белова, ние отлагаме, защото нямаме законопроект, който не е приет на оперативно заседание на Министерския съвет. Ако Вие ще продължавате в същия дух да работите по този законопроект, няма да Ви стигне общата селскостопанска политика и по-следващия програмен период. законопроектът е отложен, защото той просто не става – нито собствениците на земеделски земи защитава, нито ползвателите. Два милиона или три милиона собственици, сто хиляди ползватели – нито едните харесват този законопроект, нито другите. Ако продължавате да усъвършенствате тази глупост, която е представена, доникъде няма да стигне и се карайте кой ще управлява следващия мандат Министерството на земеделието.

на работната група, която не може да бъде и не отговаря на изискванията, която самата държава е приела. И добре, че е спряно, защото недоволството… Аз затова казах, че има недоволство, освен този текст. И това недоволство е във всяка една от структурите или от отношенията, които се пораждат от този законопроект. Общата селскостопанска политика няма да Ви каже договорът за аренда да бъде 10, 20 или 15 години, как да го сключите, но той ще каже, че договорът за аренда е нещо като документ, който трябва да се спазва и от двете страни. Нашият Закон за арендата такова отношение няма. Слабата страна са собствениците на земя. Преподписва се, преарендува се и какво ли не се прави – каквото се сетите. И накрая от 30 собственика един е подписал, той взема рентата, другите не са чули и не са разбрали за какво става въпрос. Извинявам се. Моята реплика е: разумен срок, в който да се работи. Моля Ви да поставим рамки, в които трябва да работят. Не разбират от Министерството какво се очаква от тях. Заповядайте, госпожо Белова, за дуплика. МАРИЯ БЕЛОВА (ГЕРБ): Да, госпожо Бъчварова, с това предложение е даден разумен срок на Министерството да постигне консенсус със заинтересованите страни, да се съобрази с новия програмен период и да ни представи законопроект, който да бъде подкрепен от залата. Благодаря Ви.

от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов

Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов

формулировка е: „Във връзка с необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика министърът на земеделието, храните и горите след необходимото обществено обсъждане да внесе в Министерския съвет проект законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България.“ Моля, режим на гласуване.

моля да подложите на гласуване допуск в залата на госпожа Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, госпожа Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“, и госпожа Христина Денева-Кирчева – началник на отдел

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерски съвет на 6 ноември 2019 г., приет на първо гласуване на 21 ноември 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение на народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева.

По § 5 има предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7: „§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „към бъдещия изпълнител на обществената поръчка“ се заличават. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Прогнозната стойност трябва да е актуална към датата на откриване на обществената поръчка. Възложителят може да изчисли прогнозната стойност в резултат на проведени пазарни проучвания или консултации.“ 3. В ал. 6 след думата „индивидуалната“ се добавя „прогнозна“ и навсякъде след думата „общата“ се добавя „прогнозна“.“

точка 9 се изменя така: „9. за създаване на квалификационна система или за изменение срока на действието ѝ;“ б) създава се т. 12: „12. за откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна система или на динамична система за покупки.“ 2. В ал. 2 думата „покана“ се заменя с „към поканата“ и се създава изречение второ: „С решението по ал. 1, т. 9 възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява създаването на квалификационна система.“ 3. В ал. 3 се създава изречение второ: „С решението по ал. 1, т. 12 възложителят одобрява документацията и поканата за представяне на оферти или за участие в преговори.“

Алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Възложителите осигуряват чрез профила на купувача, който се поддържа на платформата по чл. 39а, ал. 1, публичност на: на: 1. информацията по чл. 36; 2. информацията, свързана с проведени пазарни консултации; 3. друга относима информация във връзка с възлагането на обществени поръчки по преценка на възложителя. (2) Документите за всяка обществена поръчка се обособяват на профила на купувача в отделна електронна преписка.“

„Защита на информация при публикуване на документи Чл. 37. При публикуване на документите за обществената поръчка се заличава защитената със закон информация, като се посочва основанието за това.“

б) създава се т. 4: „4. по ал. 1, т. 2 – когато се сключва договор въз основа на рамково споразумение без провеждане на вътрешен конкурентен избор.“

думите „Обявлението за изменение“ се заменят с „Промените се правят еднократно, като обявлението за изменение“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 41: „§ 41. В чл. 191, ал. 1 в текста преди т.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 43: „§ 43. В чл. 193 думите „като публикува информация в РОП, в която посочва и мотивите за прекратяването“ и запетаята

Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията на § 24, който става § 27 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за параграфи 25, 26 и 27 които съответно стават 28, 29 и 30, подкрепени от Комисията; текста на вносителя за параграфи 28, който става § 31 и § 29, който става § 32, подкрепени от Комисията; текста на вносителя за § 30, който става

като накрая се добавя „по чл. 39а, ал. 1“. Предложение от народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 48 и 49: „§ 48. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) След като приеме жалбата за редовна, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на останалите страни, които в тридневен срок от

получена в Агенцията по обществени поръчки от други източници;“ б) точка 22 се изменя така: „22. определя представителите на Агенцията по обществени поръчки за участие в дейността на експертния съвет за сътрудничество;“ в) в т. 24 думите

– 175“ се заменят с „по реда на чл. 84, 86, 141, 142 и 148 – 175“. 2. В ал. 7 думите „едновременно с публикуване“ се заменят

параграфи 43 и 44, които стават съответно параграфи 45 и 46, подкрепени от Комисията; текста на вносителя за § 45, който става § 47 със съответната промяна, подкрепени от Комисията; създаването на новите членове 48 и 49;

за приключване на тази точка от дневния ред след 14,00 ч. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря. Моля, режим на гласуване за удължаване на времето до приключването на гласуването на тази точка.

до датата, определена в графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., като разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7,

Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация. (4) Алинеи 2 и 3 се прилагат и за конкурсите за проект, открити до датата, определена в графика по ал. 1.“ 2. 1.“ 2. Параграф 134 се изменя така: „§ 134. Възложителите поддържат създадените от тях профили на купувача, извън платформата по чл. 39а, ал. 1, както и публикуват в тях необходимата информация за поръчките, открити до датата, определена в графика по § 131, ал. 1. Профилът се поддържа до изтичане на една година от: 1. приключване на изпълнението на договора; 2. прекратяване на възлагането на поръчките; 3. приключване на изпълнението на последния договор, сключен въз основа на рамково споразумение или квалификационна система.“ 3. Параграф 137 се изменя така: „§ 137. (1) До 1 януари 2021 г. Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез използваните от тях платформи, с изключение на изпращането на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6, което се извършва чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, съгласно графика по § 131, ал. 1. (2) В случаите по ал. 1 възложителите, които провеждат вътрешен конкурентен избор въз основа на рамкови споразумения, сключени от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и от Централния орган за покупки за общините възлагат поръчките чрез използваните от тези органи от тези органи платформи. (3) Обявленията за възлагане на поръчка, за изменение и за приключване на договорите, сключени след проведен вътрешен конкурентен избор по ал. 2 се вписват съответно по партидата на Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и на Централния орган за покупки за общините в платформата по чл. 39а, ал. 1. (4) Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, Централният орган за покупки за общините и възложителите публикуват информация за откритите до 1 януари 2021 г. процедури за възлагане на рамкови споразумения, съответно поръчки въз основа на тях,

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона. По § 52 има предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 52 и предлага да бъде отхвърлен. По § 53 има предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

г. (2) Договорите въз основа на квалификационни системи по ал. 1 се възлагат по реда, по който е създадена системата. По този ред се изпраща и изискуемата информация, свързана с възлагането и изпълнението на договорите.“ По § 54 има предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 59: „§ 59. § 59: „§ 59. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон възложителите прекратяват договорите, които не са в съответствие с разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 5, 6 и 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13.“ По § 55 има предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов § 56. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 55 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 56. предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Комисията подкрепя по принцип предложението, но предлага да бъде отхвърлено, тъй като е отразено на систематичното му място в нов § 56. По § 56 има предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов § 56. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 56 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 56. предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 60: „§ 60. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него подзаконовата нормативна уредба.“ предложение от народния представител Александър Иванов по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 61: „§ 61. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните допълнения: 1. след думата „включват“ се добавя „предоставянето на услуги по“, а след думата „информационните“ се добавя „и комуникационните“ и накрая се добавя „както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги“. 2. В § 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление г.): а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Информационно обслужване“ АД е публичен възложител само при възлагане на дейностите по чл. 7с.“; б) създава се ал. 3: „(3) Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат от „Информационно обслужване“ АД при възлагане на доставки, услуги и строителство, необходими за изпълнението на договори, сключени преди 29 ноември 2019 г., както и за договорите, сключени след тази дата, когато процедурите за възлагането са открити преди 29 ноември 2019 г.“ Предложение от народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 62: „§ 62.

По § 57 има предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 63: „§ 63. § 63: „§ 63. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на: 1. параграф 61, който влиза в сила от 29 ноември 2019 г.; 2. параграф 62, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване новия § 56;

гласуваната Програма за работа на Народното събрание в утрешния ден ще има парламентарен контрол: Пръв ще отговаря министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на 11 въпроса от народните представители – Валентина Найденова на пет въпроса; Антон Кутев; Крум Зарков; Андон Дончев; Милен Михов; Георги Михайлов; и Смиляна Нитова-Кръстева. Втори ще отговаря министърът на вътрешните работи Младен Маринов на осем въпроса от народните представители Антон Кутев; Кристиан Вигенин; Михаил Христов; Красимир Янков на два въпроса; Крум Зарков; Боряна Георгиева; и Кристиан Вигенин и Николай Трети отговаря министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на един въпрос от народния представител Георги Гьоков. Четвърти ще отговаря министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на три въпроса от народните представители Кристина Сидорова; Ирена Димова; и Александър Мацурев.